Шановний пане Голово, дорогі колежанки та колеги депутати, дорогі друзі! Шановні чеські друзі України! Я доповідатиму українською мовою, прошу вас вибачити мої помилки. (Оплески) Я очолюю делегацію Сенату. Разом з нами є знаменита Віцемаршалок Сенату пані Габріела Моравська-Станецька.

Великий друг України, знаменитий сенатор пан Марчін Босацький "Чи буде суд! Чи буде кара! Царям, царятам на землі? Чи буде правда між людьми? Повинна буть, бо сонце стане і осквернену землю спалить". Заклик Тараса Шевченка у вірші "Ой, люди! Люди небораки!" має пролунати сьогодні з трибуни українського парламенту. Ми тут не для порожнього ефекту, ми закликаємо, щораз покласти край злочинам російських окупантів. Вигляд зруйнованих міст і сіл нагадує нам, полякам, Варшаву, зрівняну з землею за наказом Гітлера, викликають найжорстокіші спогади про ті часи, про які ми стільки разів говорили "більше ніколи". Дорогі пані та панове, лідер Росії неодноразово ставив під сумнів саме існування українського народу. Він заявив у своєму великоруському шовінізмі, що білоруси і українці – це просто росіяни. Як Маршалок польського Сенату нагадаю, що вже в ХVII столітті в рамках Гадяцького договору Річ Посполита визнала українську національність. Ми були союзниками в 1920 році, ставши пліч-о-пліч проти більшовиків, а в 1991 році Польща як перша держава у світі визнала незалежність України. Ми довго жили разом як два народи в одній державі в хороші та погані часи і ми надаємо свідоцтво української ідентичності і самобутності, але російський імперський шовінізм призвів до злочину – геноциду. Я цілеспрямовано говорю про це, тому що дехто дуже прискіпливо аналізує, чи російські злочини в Маріуполі, Бучі, Харкові та десятках інших міст – це просто військові злочини чи геноцид. Мирних жителів України вбивають тільки тому, що вони українці. Якщо це не геноцид,

Такий злочин не може залишитися безкарним рано чи пізно. Я розраховую, що рано. Вбивці, ґвалтівники, грабіжники, головорізи мають бути покарані. Якщо ми не зможемо покарати російські злочини, ми поставимо під сумнів всі досягнення нашої цивілізації. Нам потрібен новий Нюрнберг, нам потрібен український Симон Візенталь, який невтомно буде відстежувати злочинців, винних у геноциді українського народу. (Оплески) Міжнародний кримінальний суд вже почав роботу. Наш спільний обов'язок – подбати про те, щоб жоден із вбивць не спав спокійно. Про необхідність миру і спокутування з боку злочинців ви чули багато разів. І хоча нашою зброєю як парламентарів є слово, та сьогодні, зіткнувшись із самовпевненими заявами агресора про те, що він буде вести війну аж до знищення вільної України. Ми повинні відмовитися від слів на користь вчинків. І я ще дещо доповню. Проявом реалістичної політики сьогодні має стати рішучість у постачанні зброї для України, що воює. Росія на землях вашої країни веде війну по суті з усім демократичним світом. Солдати України, яка бореться, б'ються сьогодні, як багато разів ми говорили в Польщі, за вашу і нашу свободу. Національний інтерес поляків, німців, англійців і всього вільного світу полягає в тому, щоб надати Україні якомога швидше все необхідне для перемоги над агресором. Росія розуміє тільки мову сили, це довів великий американський президент Рональд Рейган, який зробив великий внесок у розпад комунізму і Радянського Союзу. Лицемірство тих політиків, які намагаються зупинити постачання зброї, які говорять про оборонну зброю, це не просто боягузтво, це важка помилка. Якщо ми не зупинимо агресора на Дніпрі та Бузі, то завтра і післязавтра ми побачимо їх на Віслі, Дунаї, Рейні або ще дальше. Україна сьогодні є передмур'ям Заходу. І я обіцяю, що як парламентарі, як представники демократичної Європи ми зробимо все, щоб українські війська були відповідно озброєні та щоб прогнали ворога до його євразійської пристані. Сьогодні українці власною кров'ю в черговий раз після Майдану підписують європейську декларацію. Це підпис кров'ю, який ми не маємо права легковажити. Від імені польського Сенату я можу запевнити вас, що ми будемо боротися за те, щоб Україна якомога швидше опинилася в родині народів Європейського Союзу. Дорозі друзі, тут, у Києві, сьогодні б'ється серце Європи. Україна уже є в об'єднаній Європі. Наш обов'язок – це відновлення України. Ворог, тікаючи, залишає за собою руйнування. Ми разом відновимо те, що зруйнували москалі, ще сучасніше і красивіше, ніж було.

Отож, Україна також є надією для пригнічених білорусів і для тих росіян, які не хочуть страждати від батога диктаторського режиму. Допомагаючи у відновленні України, ми інвестуємо у велике бачення єдиної Європи. Без України Європа була б позбавлена однієї легені. Євросоюз має знайти кошти для того, щоб розбиті гусеницями російських танків дороги перетворити у сучасні автомагістралі, а зруйновані заводи і будинки відбудувати відповідно до сучасних зелених європейських стандартів. Ми також подбаємо про те, щоб кораблі могли спокійно причалювати до Одеси та інших українських портів. Досить беззаконня і державного піратства, культивованого російським флотом! Завдання, які стоять перед вільним світом, являються викликом, але також шансом на новий імпульс для розвитку. Можливо, що в мирі та добробуті ми стали млявими. Україна нас вилікувала з цієї ілюзії про кінець історії. Але я хочу повторити: наше майбутнє сьогодні в руках героїчних солдатів, захисників України. Економічні санкції, постачання озброєнь, гроші на відновлення України – так, це важливо, але в сто разів більшими і важливішими є зусилля та кров захисників України. Дорогі друзі, дозвольте, що під кінець я ще раз звернуся до пророка українського народу, нагадавши уривок із "Заповіту" "Заповіту" Тараса Шевченка. "Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте." Слава Україні!